Моля народните представители да заемат местата си – заседанието продължава.

Реплики? Няма. Други народни представители? Господин Христо

Няма. Подлагам на гласуване чл. 66 в редакцията му по доклада на комисията.

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение